(HDZ)** To je danas sve što se tiče slobodnih govora, pa prelazimo onda na dnevni red. Kolege iz Odbora za financije, kolegica Perić i kolega Lalovac predložili su da provedemo objedinjenu raspravu o točkama dnevnog reda, to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 410 - Konačni prijedlog Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela, drugo čitanje, P.Z.E. br. 277 Jesmo sli suglasni s tim prijedlogom? Hvala vam, onda ćemo provesti objedinjenu raspravu. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. i 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Kao što sam naglasio prvi zakon ide po hitnom postupku, a drugi zakon je drugo čitanje pa se amandmani mogu podnijeti do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun, pa bih sada pozvao da u ime predlagatelja obrazloži prijedloge zakona poštovani državni tajnik Zdravko Zrinušić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani g. predsjedniče HS-a, uvažene zastupnice i zastupnici. Vezano za prvi zakon koji je danas na redu dakle Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma njegove izmjene i dopune odnose se prije svega na ispunjavanje mjera iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskoga sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i drugo kao i niz drugih zakonskih prijedloga koje smo imali u ovo vrijeme to je uvođenje eura kao službene valute u RH. Da podsjetim Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma primjenjuje se u ovoj normi, primjenjuje se od 1. siječnja 2018.g. kada je prenesena tzv. 4. direktiva i nakon toga u trajanju '19.g. je prenesena i parlamenta i Vijeća. Što se tiče ovoga spomenutog zaključka Vlade RH u smislu akcijskog plana, on je prihvaćen i objavljen u Narodnim novinama 56 ove godine sadrži obvezu ispunjavanja preporučenih mjera iz izvješća Odbora stručnjaka Vijeća Europe po nazivom MONEYVAL o petom krugu evaluacije RH te istim određeni nositelji i sunositelji provedbe mjere iz akcijskog plana, a niz je tih tijela, dakle od Ureda za sprječavanje pranja novca,

Akcijski plan sadrži osam područja, međuinstitucionalna suradnja i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma, potom kazneni progon pranja novca i financiranja terorizma … međunarodnih mjera ograničavanja, analitičko obavještajni rad istraživanje pranja novca i financiranja terorizma, potom sprječavanja zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe i transparentnosti podataka o pravnim osobama, potom nadzor i edukacija, preventivne mjere nadzora i na kraju usklađivanje zakonodavstva u smislu ovoga zakona, dakle Zakona o sprječavanju pranja novca i dodatno tu je bio i Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja sve sukladno, dakle preporukama grupe za financijsku akciju tzv. FATF. To je međunarodno tijelo osnovano '89. godine u cilju postavljanja standarda i učinkovite implementacije mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a osnovano je na inicijativu G7 zemalja. Dakle, ovim mjerama i dopunama usklađuje se sa preporukom 10 FATF-e, mjere dubinske analize, a zakon obuhvaća sljedeće aktivnosti: utvrđivanje i …/Govornik se ne razumije./… stvarnog vlasnika, učestalost provođenja mjera dubinske analize. Ako obveznik procijeni da će provođenje mjere dubinske analize rezultirati otkrivanjem informacije tada nije dužan nastaviti provođenje dubinske mjere, nego će odmah obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca o sumnjivoj transakciji. Budući da FATF-a djeluje preko regionalnih tijela od kojih je jedan …/Govornik se ne razumije./… dakle ove mjere se implementiraju u postojeći zakon. Ključno ono što sada imamo odnosi se na niz pragova. Prvi prag je prijelaz preko državne granice. U ovom smislu državna granica se tretira vanjska granica EU. Sadašnji prag je 75000 kuna, a u buduće će to biti 10 000 eura. Kada se plaća u gotovini od strane fizičkih osoba prema pravnim osobama prag je 75000 kuna ili u buduće 10000 eura. Dakle, govorim samo u kontekstu plaćanja fizičkih osoba prema pravnim osobama. Kada se radi dubinska analiza povremenih transakcija sadašnji prag je 105 000 kuna. U buduće će to biti 10 000 eura, smanjujemo ga iz razloga ujednačavanja a gotovinske transakcije koje dostignu prag od 200 000 kuna tada se te transakcije ne prijavljuju kao sumnjive, nego se obavezno prijavljuju kao gotovinske transakcije Uredu za sprječavanje pranja novca. I takvih je transakcija trenutno oko 50 000 koji se prijavljuju Uredu za sprječavanje pranja novca. I sad kad sam ovo pokušao iznijeti kratko djeluje vam ovako dosta puno tih brojki koje netko treba provoditi. Sad je 75, sad je 105, sad je 200 itd. Dakle, ovim izmjenama zakona se ti pragovi ujednačavaju na 10 000 eura. Zašto na 10? Zato što je to preporučeni prag u smislu rizičnosti zemlje. Poznato je da ovaj južni dio Europe je sklon gotovinskim načinima plaćanja, pa i način pranja novca su u pravilu iz takvih vrsta sredstava, dakle gotovinskih transakcija pa se Republika Hrvatska odlučila i na određivanje praga od 10 000 eura. To je prag koji je izjednačen sa Francuskom, sa Italijom, Rumunjskom, a što se tiče SAD-a oni imaju prag od 10 000 dolara. Poljska je na primjer nešto veća i Slovenija na 15000 dolara, Nadalje proširuje se obveza prijave sumnjivih transakcija na pokušane transakcije u odnosu na međunarodne mjere ograničavanja. To je sada u kontekstu ove invazije na Ukrajinu, mjera koja se posebno prati. Dakle, ne zaboravimo Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma djeluje u sustavu koji se na kraju krajeva odnosi i na ove međunarodne mjere ograničavanja. Dalje, za obveznike koji se bave djelatnostima pružanja usluga virtualne imovine prometom plemenitih metala i drugih i dragog kamenja i pružanja usluga povezanih sa …/Govornik se ne razumije./… trgovačkim društvima propisuje se obveza upisa pružatelja usluga virtualne imovine u registar obveznika koji će voditi HANFA odnosno Ministarstvo financija u svome dijelu. Što se tiče politički izloženih osoba, dakle svi mi ovdje ta norma je već usklađena ali se dodatno proširuje u odnosu na prijave za pravne osobe koje su u vlasništvu jedinica lokalne, odnosno regionalne Vezano za uvođenje kune u euro. Dakle, primjenjujemo normu i Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH i specifičnosti koje i specifičnosti koje imamo ovdje u kontekstu zaokruživanja, dakle kao što sam i ujedno rekao prag od 75000 kuna neće se ići sa 9000 i ne znam koliko eura, nego je odmah zaokruženo na 10000 eura. Isto tako, na onaj prag koji sada imamo od 200 000 kuna koji se prijavljuje kao gotovinska taj je prag ujedno i prag kada se mora dati podatak o izvoru sredstava poslovnoj banci, a taj podatak se onda koristi kod analitičkih obrada. Ta se praksa zaokružuje na 30000 eura radi lakše provedbe toga zakona. To je ukratko što se tiče ovoga zakona. Što se tiče Zakona olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela ovo je drugo čitanje. Podsjetit ću trenutno prema postojećem zakonodavnom okviru potporu prekograničnim istragama država članica u okviru trans nacionalne zločinačke konverzacija pruža EUROPOL koji je agencija EU osnovana prema Uredbi 794/2016 godine. U kontekstu potpore, dakle prema tim prekograničnim istragama EUROPOL putem svojih nacionalnih jedinica obavještava države članice o svim informacijama i vezama među kaznenim djelima koje se tiču tih država, a nadležna tijela država na opravdani zahtjev dostavljaju EUROPOL-u informacije o bankovnim računima koji se nalazi u nacionalnim registrima bankovnih računa. Što se tiče Republike Hrvatske, dakle to je Odjel EUROPOL-a pri Ministarstvu unutarnjih poslova, a dodatno još 2015. donošenjem Zakona o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica EU nadležnim za provedbu zakona pojednostavljena je razmjena podataka između tijela RH u čijoj nadležnosti je sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, te nadležnih tijela država članica EU. Dodatno paralelno uz to postojećim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisana je suradnja Ureda za sprječavanje pranja novca i tijela kaznenoga progona u cilju sprječavanja pranja novca, te povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Dakle, prenošenjem ove direktive koja je predmet ovog zakona, ona je broj 2019/1153 EU Parlamenta i Vijeća u cilju provedbe učinkovitih kaznenih istraga te za uspješno praćenje, zamrzavanju i naknadno oduzimanje oduzimanje imovine i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, brz pristup financijskim informacijama ima osnovnu ključnu ulogu. Dakle brz pristup financijskim informacijama u smislu ključne uloge provedbe ovoga Zakona. Dakle, strukturirano gledano, ovaj Zakon se, propisuje se pristup informacijama o računima, određuju se nadležna tijela, određuje se razmjena informacija te zaštitne mjere i ograničenja u smislu sprječavanja zlouporaba za provedbu provedbu ovoga Zakona. Naravno, sam Zakon određuje određene definicije po kojim se tijela moraju ovaj .../nerazumljivo/... rukovoditi, a to su financijske informacije, financijska analiza i definicija informacije o bankovnim računima. Da podsjetimo, što se tiče nas, Jedinstveni registar računa predstavlja taj registar koji imamo i on je osnovan nevezano uz ovaj Zakon, vezano je znači njegovo ustrojavanje je prošlo izvorno iz propisa koji uređuju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Važno je napomenuti da podaci koji se vode u Jedinstvenom registru računa ne sadrže podatke o prometima po tim računima, odnos stanjima po računima, već samo osnovne informacije odnosno podatke o računima i to po po računima i oročenim novčanim sredstvima, stambenim i štednim ulozima i depozitima o kreditnim unijama, potom o sefovima, stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa te fizičkih osobama ovlaštenim za raspolaganje sa sredstvima po računima odnosno stambenim štednim ulozima, depozitima odnosno korisnicima sefova. Takvi podaci što se tiče Registra i sada su javno dostupni, dok podatke o računima fizičkih osoba FINA dostavlja na pisani zahtjev nadležnoga tijela. Dakle, ovim Konačnim prijedlogom zakona domaća nadležna tijela dodatno se ovlašćuju prikupljati i međunarodno razmjenjivati podatke sadržane u tome Jedinstvenom registru računa te se dodatno ovlašćuju za prikupljanje podataka od Ureda za sprječavanje pranja novca u cilju tog istog sprječavanja i otkrivanja istrage ili progona teških kaznenih djela. Važno je dakle napomenuti da se i Uredbom, a i ovim Zakonom jasno definira koja su to teška kaznena djela, ovdje ih je poimenično pobrojano u prilogu 1, kako Uredbe, tako i ovoga Zakona, a odnose se od terorizma i organiziranog kriminala, do genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Domaća nadležna tijela koje se ovim Zakonom određuju su DORH, MUP, odnosno ustrojstvena jedinica nadležna za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, to je tzv. PNUSKOK, potom Ministarstvo financija, Porezna uprava i Carinska uprava koji već prema postojećim odredbama svojih ovaj, zakona, dakle Zakona o poreznoj upravi i Zakona o carinskoj službi imaju ovlasti provoditi dokazne radnje povjerene od nadležnog državnog odvjetnika sukladno odredbama Zakona o kazneno postupku. Dakle u Zakonu se osigurava da nadležna tijela prilikom obavljanja poslova sprječavanja, otkrivanja istrage ili progona teških kaznenih djela elektronskim putem imaju izravan i trenutačan pristup podacima iz Jedinstvenog registra računa. Dakle, prema ovom Konačnom prijedlogu zakona, domaća nadzorna tijela će umjesto dosadašnjeg pristupa podacima temeljem pisanog zahtjeva imati pravo na izravne i trenutačan pristup podacima iz Registra računa radi obavljanja zadaća u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teških kaznenih djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom. Zaštitne mjere i ograničenja koji se stoga ovaj, stavljaju unutar ovog Zakona kao norma koja će osigurati da se Zakon provodi, rekao bi zakonito, i u kontekstu drugih normi, a slijedom i rasprava koje su bile u prvome čitanju u ovome Visokome domu, Zakon je postavljen tako da se propisuju ovlaštenja za ovlaštenje službene osobe i domaća nadležna tijela u smislu da pristup imaju samo određeni krug službenih osoba, posebno imenovanih i ovlaštenih za ulazak u registar tih istih računa. Dakle s tim u vezi, podsjećam vezano za njihova postupanja i drugim ovaj postupcima, bilo da je to Zakon o kaznenom postupku ili bilo koji drugi postupak, još 2018. g. donijet je Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanje, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija u nacionalno zakonodavstvo, a slijedom Direktive 2016/680 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka. budući da je tim Zakonom određen način ovaj, pristupa tim podacima, zaštita tih podataka, pravo na informiranost subjekata koji su bili predmetom nadzora, ovaj Zakon se posebno ne bavi tim dijelom nego se poziva na norme koje već imamo uređene postojećim zakonskim propisom. a radi provedbe specifičnosti ovoga propisa, određeno je da se u, o svakom pristupu i pretraživanju registra računa vodi zapis koji će službenici za zaštitu osobnih podataka FINA-e redovito provjeravati korištenjem naprednih aplikativnih provjera i zapisa, i zapisa, to je bilo isto tako slijedom ovdje rasprave, prije je to ovaj, se razmišljalo na drugi način, ali ovo, prihvaćeno je u kontekstu rasprave koja je bila u HS-u i određena je obaveza korištenja naprednih aplikativnih provjera. Naravno da prilikom te aplikativne provjere zapisa službenik u FINA-i zadužen za zaštitu podataka neće imati uvid i u sadržaj podataka koji će biti predmetom pretraživanja službene osobe i nadležnog tijela iz razloga jer u pitanju teška kaznena djela i radi mogućnosti zlouporabe. Isto tako, dodatno nadzor na pristup podataka iz Jedinstvenog registra nad svojim zaposlenicima provodit će nadležno tijelo odgovarajućim provjerama u cilju utvrđivanja je li službenik sa dodijeljenim ovlastima i pravima zakonito pristupao podacima u Jedinstvenom registru. Dodatno, na zahtjev Agencije za zaštitu osobnih podataka, FINA i nadležna tijela izuzev DORH-a, dužni su samoj Agenciji omogućiti uvid u evidenciju o zahtjevima za informacije i broju koja su provela nadležna tijela u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije. U cilju provjere opisane aktivnosti nadležna tijela dužna su FINI dostaviti ažurirane podatke o službenim osobama ovlaštenim za pristup i pretraživanje, a Agencija za zaštitu osobnih podataka dužna je nadležnom tijelu dostaviti ažurirane podatke o svojim službenim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova iz nadležnosti te agencije po ovome zakonu. Dodatno FINA i nadležno tijelo su u obvezi uspostaviti tehničke i organizacijske mjere koje će osigurati najviši stupanj zaštite podataka o neovlaštenim pristupima i krađi. Inače podaci za '21. godinu što se tiče ulaska u sami registar rekao sam da se on izvorno ovaj osnovao vezano za provođenje ovrhe. Najviši broj ulazaka u registar imalo je Državno odvjetništvo RH 31.103 ulaza, potom Ministarstvo financija 1.946, SOA 904, VSSOA 429 i MUP 98. Što se tiče razmjene informacija ona se propisuje zaštićenim sigurnosnim kanalima i to putem ustrojstvene jedinice MUP-a nadležne za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela, dakle PNUSKOK-a, a isto tako na opravdani zahtjev Europola i putem nadležnog ovaj nacionalne jedinice Europola upravo mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija tzv. sustav SIENA. Vezano za preispitivanje djelotvornosti sustava o tome će se voditi obavezno statistika o broju provedenih potraživanja zahtjevima kriminalističkih istraživanja, podnesenih kaznenih prijava, potom broju osoba protiv kojih je provedena istraga ili istraživanje broja osuđenih osoba te o razmjeni informacija. Slijedom rasprave u Hrvatskome saboru dodana je i obaveza uz to da se jednom godišnje do 31.3. za prethodnu godinu dostavljaju podaci ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koje ih prosljeđuje pak toj Europskoj komisiji i obveza da to isto ministarstvo dostavlja jednom godišnje podatke Vlada, a Vlada ih o tome obavještava Hrvatski sabor. Dakle, i u ovome dijelu izlaganja spomenuo sam da su i određene promjene bile vezano za raspravu ovdje u Hrvatskome saboru pa ću samo kratko na kraju rezimirati. Dakle, u Članku 5. dodan je novi stavak 2. koji glasi. Pristup informacijama o bankovnim računima iz jedinstvenog registra službena osoba nadležnog tijela ostvaruje korištenjem vjerodajnice i visoke razine sigurnosti, a dakle predloženim zakonskim rješenjem osigurava se da podacima iz tog registra pristupaju samo službene osobe koje su za to ovlastila nadležna tijela. To je koliko se sjećam dakle umjesto postojećih prijedloga tada je bilo za lozinke to je bio Željko ovaj uvaženi zastupnik Željko Pavić. Nastavno na to još je izmijenjen i Članka 7. u smislu stavka 3. i on sada glasi. Uz službenu zaštitu osobnih podataka Financijska agencija obavlja redovitu provjeru zapisa iz stavka 1. ovoga članka u koju svrhu je Financijska agencija dužna osigurati aplikativnu podržku. U Članku 15. dodan je novi stavak 6., a Agencija za zaštitu osobnih podataka dužna je nadležnom tijelu dostaviti ažurirane podatke o službenim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova iz stavka 5. ovog članka. I na kraju u Članku 6., 16. dodan je novi stavak 5. koji glasi. Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa po statističkim podacima prikupljenim u skladu s odredbama ovoga članka jednom godišnje izvještava Vladu, a Vlada izvještava Hrvatski sabor. Ovo je bio prijedlog uvaženog zastupnika Željka Sačića. Naravno ovdje su i određene izmjene koje su prilagođene u kontekstu prijedloga Odbora za zakonodavstvo. Evo, hvala vam lijepo. Hvala i vama državni tajniče. Idemo sa replikama, imamo ih ukupno 12. Prvi je na redu kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče Zrinušić, evo kao što ste i sami rekli ovaj zakon je u primjenjivanju od 1. siječnja 2018. godine i sa protekom vremena uvijek se izmjenjivao, dopunjavao sukladno i direktivama EU koje su išle u jačanju na području cijele EU vezano za sprječavanje i pranja novca i financiranje terorizma, međutim on se sada mijenja i zahvaljujući zaključku Vlade RH u Akcijskom planu za jačanje učinkovitosti sustava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, ali isto tako što nismo čuli dakle RH već poduzima kroz druge strateške dokumente poput pristupanju Europskom tečajnom mehanizmu II ili Bankovnoj uniji dakle i druge strateške zakone kroz koje se obvezuje da provodi ove mjere i one se već na neki način vrednuju i gledaju i na nivou cijele EU, dakle ne samo …/Upadica: hvala lijepa komentaru, dakle nije to samo jednoznačno jedan propis pa u datom trenutku njegova primjena. Dakle, nije strateški dokumenat ako je Vlada ovaj donosila počevši od ciljanog ulaska u tečajni mehanizam pa do ulaska u eurozonu i na kraju krajeva ovaj svi, svi koraci koji se vode u kontekstu harmonizacije na razini EU. Da ne čitam i ne oduzimam vrijeme koji su sve to strateški dokumenti, uglavnom sve njihove aktivnosti su bile sinkronizirane i u zajedničkom nazivniku koji nose i odredbe ovoga zakona, a dakle u cilju sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma i međunarodnih mjera ograničavanja. Kolegice Vidović Krišto izvolite putem privatnog zrakoplova od austrijske Hypo Alpe Adria banke i to u vrećama hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova, ministar je bio Jandroković kao diplomatska pošta koja kao što znamo sukladno Bečkoj konvenciji ne smije biti otvarana. Sve europske države istražuju imaju li njihovi građani novce u inozemstvu na koje nije plaćen porez ili je iz kriminalnih izvora. Njemačka je tim istragama naplatila na desetke milijardi eura. Ni jedan put nisam čula da je vaše ministarstvo pronašlo račune Todorića, pokojnog Marijana Hanžekovića, Jandrokovića, Plenkovića, Sanadera, Ivana Vrdoljaka. Jeste li vi svjesni da vas hrvatski građani plaćaju kako biste radili u njihovom interesu. Zašto to ne činite? Kolegice Krišto vrlo sam strpljiv. Prozvali ste me nekoliko puta za kriminalne radnje pa bih vas molio ako ih imate da prijavite to. U protivnom ovaj ću smatrati da klevećete, lažete kao što to radite i uobičajeno. Dakle, ako imate bilo kakve dokaze slobodno to uputite u nadležne institucije, ovo su laži i klevete. Izvolite. Karolina (Nezavisni)** Vi po nijednoj osnovi se ne možete javljat na ovaj način, međutim odgovorit ću vam vrlo rado, tko bi to trebao istraživat, vaš DORH kojeg ste korumpirali? Ja vas pozivam za Petrokemiju, za PPD, za sve navedeno danas i svih ostalih dana. Ajmo osnovat međunarodnu neovisnu komisiju, pa ćemo vidjeti kakav će vam biti pravorijek. Kada uredimo pravosuđe sve će doć na red i sve vaše rabote od Sanadera do danas neće ništa biti zaboravljeno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Vidović Krišto izvolite sve prijaviti što god imate protiv mene, u protivnom ću ovo smatrati klevetama i lažima. Ponavljam još jedanputa, ne možete tako govoriti i klevetati i optuživati da to sluša hrvatska javnost, ako imate dokaze izvolite ih predočiti nadležnim institucijama, u protivnom vas smatram klevetnicom i lažljivkom. Karolina (Nezavisni)** Dakle sukladno poslovniku vi biste trebali navest članak kojim se vi javljate ovdje za riječ, vi to ne činite i to ću se naravno obratiti…/Upadica predsjednik: Slobodno/…našem odboru koji uređuje te stvari. Ako vi mene prozivate za klevete, prijavite vi mene, tužite me,

Sada sjednite, ponovo ste napravili incident, znali ste, znali ste… …/Upadica Vidović Krišto: Po kojoj se vi točci stalno javljate i sa mnom polemizirate, kako vi vodite ovaj sabor?/… Dobivate sada prvu opomenu. ko će je vama dat?/… …iznijeli ste čitav niz optužbi, ne samo na moj račun, ali između ostalog i na moj račun. Ja vas pozivam da predočite dokaze, ako ih ne predočite onda ste lažljivka i klevetnica, jel vam jasno? Idemo dalje sada, ne možete više dobiti riječ. Sada je na redu državni tajnik. Izvolite sjest. **Vidović Krišto,

izvolite državni tajniče/….

…/Upadica predsjednik: Pa uključen je/…. Čl. 238., vi svojim odgovorom vrijeđate hrvatske građane jer dok ja vas pitam o avokadu vi pričate o jabukama. Konkretno sam pitanje postavila, očekivala sam konkretan odgovor, molim ga pisanim putem. Kolegice Krišto, sad dobivate i treću opomenu i više ne možete sudjelovati u raspravi. Izvolite sad kolegice Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Uvaženi državni tajniče spominjali ste statistiku, mene zanima koliko se prosječno godišnje obradi novaca za kojeg se sumnjalo ili se sumnja da je u te svrhe preko Ureda za sprječavanje pranja novca, te možete li mi reći konkretan podatak koliko ste u proteklih godina otkrili počinitelja, u kojem, o kojem iznosu je riječ, te koja je, koja je sankcija primijenjena u tom slučaju, radi li se samo o oduzimanju ili i o pritvoru? Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Zrinušić, Zdravko** Hvala lijepa. Posao je više strukturiran u odnosu na ovo, ovo pitanje, dakle vezano za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma osnovna svrha je spriječiti, spriječiti ovaj pranje novca i ta razmjena podataka koja ide u pravcu toga postavljenoga cilja ne znači financijski da je to ujedno i prljavi novac, tako da bi bilo neodgovorno komentirati mase novaca koje možemo naravno i iznijeti, ali i odgovornosti prema javnosti dio novaca koji se i plasira od toga dijela dio možda i jeste, a možda i nije ovaj prljavog porijekla, što na kraju utvrđuje, utvrđuju nadležni sudovi, a češće je to situacija, posebno kad imamo odnose sa Italijom, kada njihovi državljani dovršavaju djela pranja novca

Kolegice Marić izvolite. se pravila u EU zapravo stalno unaprjeđuju jer svi ovi rizici od pranja novca i financiranja terorizma su prijetnja svima nama međutim i dalje ima i pojedinaca i pravnih i fizičkih osoba koji nalaze svakakve slabosti i nedostatke sustava, u krajnjoj liniji nešto vidimo i preko medija kakve se stvari događaju, nešto niti ne znamo, pa je onda čisto moje pitanje obzirom da ima svakakvih slučajeva i porezne utaje i, i koruptivnih kaznenih djela, pa čak evo i zvuči i podatak da se recimo u Hrvatskoj skoro 50% recimo stanova kupuje gotovinom, na koji način ćemo mi evo u Hrvatskoj još malo više unaprijediti osim naravno ovim zakonom da se ovakve stvari što više sprječavaju i koje su to treće zemlje iz kojih najviše zapravo dolazi muljaža? Hvala. Hvala lijepa. Dakle, upravo ovo što smo imali kao preporuku vezano kroz akcijski plan je ujednačavanje pragova radi lakše provedbe samoga zakona kako od strane nadležnih tijela za provedbu toga zakona, al oni ih, oni ih svakodnevno provode, pa im je to poznato a još više u kontekstu obveznika, pa je taj … sada ujednačen na visini 10.000 eura. Što se tiče prijave tih transakcija ona je do sada bila, ali to ne znači da je sumnjiva, sumnjiva transakcija može biti jedan kuna. što se tiče prijave za gotovinske transakcije do sada je bila 200.000 sada se spušta na prag od 10.000 eura i taj prag će znači sada u kontekstu dosadašnjeg broja prijavljenih transakcija zasigurno porasti pet, Što to znači za analitički rad ovoga ureda i ovdje kolege Biluša njegovog … znači da će imati veću masu podataka koju će moći analitički obrađivati i uspoređivati i možda čak i puno brže moći djelovati s obzirom da ima širu bazu …/Upadica

Dakle, odredili smo sada granicu od 10.000 eura, snizili smo je na 200.000 kuna na 75.000 kuna odnosno 10.000 eura i u skladu s time vjerojatno se očekuje i povećani broj transakcija kojega će ured trebati obrađivati i očekujete li neke probleme u tom procesiranju jel vidimo ovdje dosta je komora obrtnika stavljala primjedbe da će ovo povećati zapravo obim i opterećenje stavljati na obrtnike, na računovođe koji će zapravo većinu svog posla sada ić prema tome da obavještavaju ured o tome. Dakle, ima li načina da im se olakša taj posao na nekakve druge načine i koliko opterećenje Uredbu za sprječavanje Zdravko** Hvala lijepa. S obzirom na broj službenika ureda koji je sada koliko znam ispod 25 to možemo odmah u startu reć za bilo koji posao da je opterećenje. Međutim, hvala dragom Bogu ured je još od njenog osnivanja uz pomoć SAD-a dobio određene tada podršku u smislu baza podataka i sustava koji obrađuju poslije je snažno nadograđivan i ta obrada neće fizički značiti problem zato što se dostava podataka radi automatski kroz sustave, kroz koji se aplikativno podržavaju i dostavljaju uredu, a tamo postavljene programske podrške povezuju takve i analiziraju takve podatke i usmjeravanju službenike u pravcu njihovoga djelovanja. Dakle, može samo poslužiti u kontekstu šireg baze analitičke obrade podataka i lakše detekcije određenih pojavnosti vezano za pranje novca ili financiranje terorizma. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Drago mi je da obrada podataka neće biti problem zbog informatičkih alata, ali ujedno time što smo samo snizili prag i uveli obavezu ustrojavanja registra nismo riješili problem, onaj osnovni problem koji nažalost ovaj zakon ne vidi, a ne vidi ga ni vaše resorno ministarstvo. Naime, već neko vrijeme u RH možemo primijetiti da se značajan broj nekretnina kupuje gotovim novcem, isto tako možemo vidjeti da se osnivaju trgovačka društva sa minimalnim temeljnim kapitalom koja se kasnije bave otkupom potraživanja pa ta potraživanja kasnije preprodaju i znamo koliko na godišnjoj razini iznosi tržište 41 milijardu kuna. Dakle, sve dok nadležni Ured za sprječavanje pranja novca i ostala državna tijela ne vide to kao suštinu problema ovakve tehničke izmjene zakona samo radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU …/Upadica Zdravko** Hvala lijepa. U pravu ste u tom dijelu gledajući na taj način postavljeni problem. Ja bih ovdje istaknuo da ova brojka koja se u javnosti spominjala čini mi se od strane Narodne banke ili koga već od 30 milijardi gotovog novca, taj gotovi novac nije doslovno gotovi novac, ali sada nebitno, moram reći da ovdje ponajviše Porezna uprava u svojim analitičkim obradama, vezano za ovo da li će biti suvlasnik, da li će jedan Nizozemac doći pa će biti suinvestitor dolje po moru itd. takve podatke Porezna uprava i Ured za sprječavanje pranja novca dobivaju od obveznika i ono što je najvažnije ta nekretnina neće moć pobjeći iz RH. Dakle, ne možete odmah prilikom svake investicije investitora dočekati ti si potencijalni perač novca, ali da ga ne treba pustiti da ode sa opranim novcem to se potpuno slažem. Imamo povredu poslovnika kolega Brumnić izvolite. što je predsjednik HNB-a rekao ovdje za govornicom i što se komuniciralo u javnosti. Ako se govori o 30 milijardi gotovog novca, a vi dođete ovdje i kažete to nije 30 milijardi gotovog novca onda objasnite u čemu nije 30 milijardi jer **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Brumnić dobivate opomenu da ste ovo rekli pod replikom to bi bilo u redu, ali to nije povreda …/Upadica se ne razumije./… imali ste pravo na repliku, mogli ste se javiti samo niste se javili ne znam zašto. Aha onda je još gore. Kolegice Perić izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče. Ovdje u samom prijedlogu zapravo naveli ste da se kroz usklađivanja i preporukama MONEYVAL-a zapravo proširuje obveza provođenja dubinske analize i na upravitelje trustova, oni koji imaju prebivalište ili sjedište u inozemstvu i da će se upravo i na njih proširiti provjera identiteta i svega ostalog. Što to znači u odnosu na dosadašnji zakon i koliko se u toj mjeri može bolje kontrolirati sam sustav? Zdravko** Hvala lijepa. Kao što i sami znate oblik povezivanja u kojem određena poduzeća se formalno udružuju da bi ostvarili određene ciljeve se uz ostalo udružuju i putem tzv. trustova, trastova ili kako već. Cilj takvoga analize što se tiče Ureda za sprječavanja pranja novca i provedbe ovoga zakona je baš u pravcu da se i takvi, takve osobe povezuju po vertikali ili po horizontali da se mogu upratiti tijekovi novca i da određeni izvori toga novca sutra ne završe kroz formalno prikazanu ispravni ulazak kapitala u RH. kapitala u RH. Primjer sam maloprije naveo vezano za ovaj gotovi novac koji se u javnosti znao poistovjećivati sa kreditima koji su podignuti pa se plaćalo, itd., pa zato sam samo to ovaj, spomenuo, na bazi određenih državljana iz EU koji donesu novac i Krunoslav (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo, nama su ova dva zakona iz kojih je jasno kako ste i sami uvodno kazali, da se radi o prijenosu direktiva .../Govornik se ne razumije./... koji se u naš poredak unose određene nove elementi kako bi se i taj segment našeg financijske sigurnosti ojačao. Naravno, to se očigledno temelji na određenim evaluacijama koje su provedene na tome, moje osobno mišljenje je da je naš sustav i prenošenjem direktiva i ostalih naših rješenja dosta efikasan, što je i dokazano u nekoliko zadnjih i recentnih ali zbog javnosti, pored ureda za sprječavanje, kako vaše Ministarstvo je pripremljeno, kako u kadrovskom, tehnološkom i ovom drugom, nešto ste o tome govorili, ali zbog javnosti,

po mome osobnom i dubokom uvjerenju ključan, ako ne i najključniji kod donošenja konačnih odluka i usmjeravanja određenih istraga ili procesa ili postupaka. Danas imamo situaciju da su plaće u državnih službenika u visini kolike jesu i teško je zadržati, prije svega, rekao bih, vrlo kvalitetne kadrove koji se isprofiliraju na svome polju kada im sutra određena možda možda kreditna institucija ponudi za sličan posao jer su kreditne institucije odnosno banke u ovom slučaju, dio sustava sprječavanja pranja novca i oni su na prvoj liniji rada toga istoga sustava u smislu praćenja provjere identifikacije i prijavljivanja, na kraju krajeva, ovaj, takvih transakcija. Dakle, robusnost sustava zasigurno, međutim, ljude i kadrove uz ovakve plaće, nisam siguran koliko .../Upadica: Bojan (Nezavisni)** Hvala g. predsjedniče Sabora. Poštovani g. državni tajniče. Molio bih vas za jedno pojašnjenje. Dakle definiciju terorizma vežete, ako se ne varam za Kazneni zakon i kako je on definiran u Kaznenom zakonu. To je, između ostaloga, kazneo djelo koje ne zastarijeva. Također ste u obrazloženju napomenuli kako je jedna od intencija ovoga Zakona veća učinkovitost u nadzoru provedbe sankcija Ruskoj Federaciji. E sad, prošloga tjedna ili prije 2 tjedna, čini mi se, 23.11. je bio, Europski parlament je Rusiju, Rusku Federaciju proglasio državom pokroviteljicom terorizma. Dakle da li u tom kontekstu netko tko bude prekršio odredbe ovoga Zakona u tom smislu zapravo ono u potpunosti povlači, u smislu sankcija, ne, dakle da li povlači sve što

vezano za provedbu, u ovom slučaju pretpostavljam govorite oko .../nerazumljivo/... drugog zakona ovaj koji govori oko razmjene podataka, u cijelom sustavu je i vezano za međunarodne mjere ograničavanja. U tom dijelu će Ministarstvo vanjskih poslova koje je po zakonu resorno ovaj tijelo zaduženo za provedbu takvim mjera naslanjati se na podatke koje se provode u kontekstu ovih propisa i u ovom slučaju, da li će to biti ured ili Porezna uprava ili neko drugo tijelo će u međusobnoj suradnji takve podatke ovaj prosljeđivati resornom ministarstvu. Izvolite, sada je na redu kolega Lalovac, izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepo g. predsjedniče, uvaženi državni tajniče. Mene zanima promet kriptovaluta u Hrvatskoj, negdje oko 2,5 milijarde je tržište kriptovaluta u Hrvatskoj, vidim da ovaj Zakon pokriva virtualnu imovinu, e sad me zanima, budući da je to jedno područje koje nije baš nešto i regulirano na strani EU oko tih kriptovaluta i to znamo da najveći dio novca, pranja novca više se tamo nalazi nego u trgovini nekakvom gotovinom jer ipak, da bi oprali pravi novac idete na tržište kriptovaluta, zanima me dali ured plati tržište kriptovaluta, da li ima zakonsku mogućnost i kakve su tehnološke mogućnosti praćenja tržišta kriptovaluta koje, evo, u zadnjih godina dana

u biti nisam siguran da li je igdje uopće ozbiljno ovaj, regulirana, nemoguće je nešto ovaj izvorno pratiti ukoliko nemaš zakonsku osnovu da dobivaš podatke o takvim kretanjima, zato se kroz ove izmjene zakona uvlačimo u sustav one koji provode takve transakcije i one koji su vlasnici takvih transakcija u smislu trgovanje, itd. i registracije na bazi, čak su ovdje niži pragovi kao što ste mogli primijetiti u zakonu u odnosu na ove pragove koje određujemo za klasične novčane novčane transakcije. Nadamo se da to neće imati za posljedicu ovaj u smislu ove valute ili kriptovalute, nešto što će izazvati velike probleme na svjetskom tržištu

izrazili razumijevanje i prihvatili određene dobronamjerne sugestije. S druge strane, drago mi je čuti da imate te sorvere i uopće ne sumnjam informacijski da ste spremni prihvatiti ovo mnoštvo, ovaj tsunami financijski koji će vam se dogoditi nakon izmjena ovih zakona, više desetaka tisuća informacija će vam doći o tome s obzirom da ste spustili prag. Nadam se da imate odgovor na to jel jedan veliki broj tih informacija će biti u skladu sa zakonom od kupoprodaje, nasljedstva, legalnih izvora itd., pa to s Poreznom upravom, ali me interesira kako ćete, kako ste se pripremili za ovaj konverziju kune u euro ovo što mi Hrvati imamo u čarapama, što mnogi kriminalci imaju negdje bunkerirano u gotovini, kako to planirate vi i sve ostale službe otkriti i procesuirati? Zdravko** Da hvala lijepa, ovaj možda idealna i povijesna prilika da se takvi, takav novac koji spominjete po čarapama koji ne mora nužno biti prljavog porijekla u smislu pranja novca, ali moguće da je, da proizlazi iz eventualne utaje poreza ili možda nekog drugog dijela ili prekršaja, da se stavlja u financijske tijekove. U ovom slučaju dakle Zakon o uvođenju eura kao službene valute predviđa tu mogućnost i predviđa obvezu u odnosu na Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma da do 15.000 kuna ajde recimo tako kuloarski ne maltretira ljude i da takve novce prihvati, a nakon toga mora provoditi mjere koje su propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca, dakle ovoga zakona koji danas imamo na, na ovaj raspravi. Nadamo se da će tu još bolje odraditi posao i Porezna uprava koja će sigurno u tom svome dijelu imati više posla. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. I zadnja replika kolega Brumnić. Izvolite. Samo se uključite. To je ono što muči i hrvatske građane i cijelo hrvatsko društvo. Ta korupcija je na razini između 40 i 60 milijardi kuna svake godine. Moje jednostavno pitanje. Mi ovaj zakon sada popravljamo, mi smo ovaj zakon imali i taj zakon je bio dobar i može biti uvijek bolji. Na koji način ovaj zakon doprinosi tome da se u Hrvatskoj suzbije korupcija jer ko što je bilo ono moje pitanje za koje sam dobio opomenu, komunicira se 30 milijardi.

što se tiče korupcije i svijesti ili morala u društvu možemo donositi kakve god hoćemo ovaj zakone ako smo mi kao ljudi skloni određenom iščašenom ponašanju, ali zasigurno da svaki propis kako bih rekao, ako je ljudi su skloni nečemu barem trebamo imati zakonske norme koje će ih dovesti u red. Tako ovaj zakon predlaže, predviđa malo veću ljestvicu u kontekstu koruptivnih aktivnosti, a onda se znači da taj novac koji je iz koruptivnih aktivnosti sutra želi i oprati kao kazneno djelo pranja novca i financiranja terorizma i nadam se da će ovaj kroz ovo snižavanje pragova kada gotov novac neće toliko biti u mogućnosti u fluktuaciji i razmjeni među građanima ili putem tvrtki ovaj doprinijeti u kvaliteti borbe protiv i korupcije. **Jandroković, nema više replika pa možete se vratiti na svoje mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovani kolega Troskot. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovana draga javnosti koja nas pratite putem ekrana. Iako je u ovaj zakon uloženo jako puno napora i napravljeni su veliki iskoraci još od 1.1.2018. godine koji je dosta simboličan datum s obzirom na današnje izlaganje što ću se dotaknuti kasnije. Moram reći da prijedlog ovog zakona u provedbi samoj pada u vodu na samom početku. Nije tu odgovornost Porezne uprave odnosno Ministarstva financija koliko primjerice HANFE i HNB-a koji su također navedeni kao institucije glavne i odgovorne koji bi bili, trebale provoditi holistički sve obuhvatno cijelu strategiju suzbijanja korupcije i financiranje terorizma. Ali šta mi trebamo govorit kada recimo predsjednik uprave HANFE bio je prošli tjedan na Odboru za financije kad on u svoj izvještaj koji je prezentirao pred Hrvatskim saborom i prema DORH-u itd., nije stavio u svoj izvještaj da je članica uprave HNB-a lagala, ponavljam lagala u službenoj istrazi koju je DORH zatražio od HANFE da provede nad zaposlenicima HNB-a. A lagala je da je prodavala odnosno kupovala dionice dok je bila u Ekonomskim institutu Zagreb, dakle paralelno dok je bila članica savjeta HNB-a. I onda kad vam se na Odboru za financije i predsjednik uprave HANFE pravi blesav odnosno ne iskaže takav jedan podatak o čemu mi da razgovaramo. S kojim mi da institucijama razgovaramo kada jedni druge tu štite na tim sferama jer nemoguće mi smo imali papir puno ranije gdje smo vidjeli šta će se dogodit, samo smo pustili i to smo im i rekli. Rekli smo to gospodinu Žimanu, mi smo čekali kako ćete se vi postaviti u smislu gospođe Švaljek kojoj je očito da štitite. E sad, zanimljivo je, molim vas da to primijetite kako gospodin Katičić uvijek napusti sabornicu kada krene korupcija i kada krene doticanje hvarskoga klana jer 1.1.2018. godine je upravo predsjednik uprave HEP-a gospodin Barbarić koji je po hvarskoj liniji odnosno po zaštitnoj liniji premijera Plenkovića i gospodina Katičića postavljen da bude predsjednik uprave HEP-a. E sad, kako se to veže sa današnjim zakonom? Pa kaže današnji zakon kaže treba uvijek prijavit sumnjive transakcije koja su sredstva i koje su osobe uključene. Pa ajmo redom, evo drago mi je da ste vi danas ovdje pa zapišite si ovu transakciju, zanimljiva transakcija, radi se o ugovoru 2019. godine koji su potpisali predsjednik nadzornog odbora INE Damir Mikuljan i Frano Barbarić predsjednik Uprave HEP-a da HEP dodijeli arbitražu, slušajte me dobro arbitražu da bi Damir Mikuljan koji nema veze sa strujom, sa električnom energijom zastupao hrvatske interese na arbitražnom postupku u Beogradu zbog termo elektrane Obrenovac, gdje imamo određena potraživanja u smislu investicijskog troška i struje koju nam Srbija po ugovoru duguje. Iznos tog ugovora vam je dva milijuna kuna. Za pravne usluge zamislite vi koje reference ima Damir Mikuljan da zastupa Hrvatsku, dakle u arbitražnom sporu protiv Srbije. I tu vam je povezanost cijelog elektro energetskog odnosno energetskog sustava gdje se po članskim iskaznicama, kaže prijavite korupciju, sumnjive transakcije. Pa evo vam sad ovdje tu na milijuna kuna sredinom šestog mjeseca potpisan ugovor 15 članaka Damir Mikuljan koji pojma nema, nema veze sa arbitražama dobije po HDZ-ovoj liniji da vodi arbitražu za Republiku Hrvatsku. Nadalje, kad se gledaju revizorski poslovi jedan od polja u korporativnom upravljanju koji se najviše testiraju kao potencijalni za pranje novca su vam lokalne samouprave i marketinški troškovi. I onda kad pogledate na što je trošio primjerice Frane Barbarić, dakle on je ekspozitura hvarskog klana kojeg štite Katičić i premijer Plenković, onda vidite da je on uplaćivao primjerice Turističkoj zajednici Jelsi donaciju, općini Jelsi i gradu Hvaru. Obično se donacije daju lokalnim samoupravama i mjestima koje trebaju pomoć. Ljudi moji Jelsa i grad Hvar su najposjećenija možda mjesta na hrvatskom Jadranu i vrve od prihoda što od novaca od turizma, od noćenja, što od toga da postaje biznis i da uplaćuje u lokalne proračune. Kakve veze ima uplata HEP-a na ta mjesta? Pa evo vam gospodo zapišite pa istražite, da ne bi se kasnije dogodilo pola meni, pola tebi, pola Bagi. To je klasična izreka koja je izrečena još na groblju. By the way to je osoba koja je jedna od savjetnika gospodina Plenkovića. Zašto onda niste dali novac i starom gradu? Zbog čega diskriminacija tog bogatog dijela Hvara? Zašto i njima niste uplatili novce? Nadalje, kad se pogleda detaljna analitika sponzorskih i donacijskih ugovora HEP-a postoji firma tipa B.e.t. i osamnaeste firma u Donjoj Stubici koja se bavi sa poslovima nekretnina i nekakve usluge promidžbe HEP uplaćuje 2018. 650 000 kuna, 2019. 550 000 kuna, 2020. 520 000 kuna. Znači gotovo dva milijuna kuna su platili kao što je i ugovor koji je Mikuljan dobio za arbitražu to je pitanje koliko još, pitanje tko je dobio uopće za Bosnu i Hercegovinu arbitražu isto za termoelektranu. Ne bi nas čudilo da je opet dobio Mikuljan, naravno po HDZ-ovoj dakle članskoj iskaznici. milijuna kuna je dobila ta firma iz Donje Stubice, dakle za poslovanje nekretninama ili promidžbu. Ono što je jako važno da znate da je predsjednik Uprave HEP-a koji nema pojma energetiku postoji proizvodnja, nemaju čovjeka za financije. Dakle, bavio se nekretninama čisto za evo istraživanje. Dakle, vama sad tu dajemo kao institucija koja biste to trebali istražiti. Nadalje HEP je kao takav monopolist, ima dominantnu ulogu na tržištu pa nas interesira zbog čega takvo forsiranje marketinških aktivnosti. Inače marketing je dio poslovne ekonomije koji je tu kako bi zadovoljio, odnosno maksimizirao i povećao broj potrošača, ali ne samo povećao broj potrošača nego i zadovoljenje potrošača. E sad me interesira milijuni kuna su potrošeni, milijuni ne samo da su potrošeni milijuni kuna nego je Vanja Varda koja je inače inženjer, miljenica od gospodina Frane Barbarića postavljena da vodi marketinšku strategiju kompanije. E sad me interesira evo, kad se gleda konzultantsko-financijski koliko je gospođa Varda, odnosno Frane Barbarić kroz sve te novce koje je uložio u marketinške aktivnosti povećao vrijednost HEP-a ili maksimizirao dakle potrošače, odnosno za zadovoljenje potrošača. Ako HEP kao takav ima preko 90% kupaca, ako ima dominantnu ulogu na tržištu, ako nema konkurenciju, ako nema tolike dobavljače sa kojima se mora boriti kako će te marketinške aktivnosti na koje se troše milijuni, možda i milijarde kuna povećati, dakle vrijednost samoga HEP-A? Naše pitanje je sljedeće. Kad će državne institucije koje su ovdje neke prisutne početi istraživati plaćanje HEP-a prema medijima. To nitko ne dotiče. Zbog čega toliko medija? Mi vas to pitamo ne zato što imamo nešto protiv gospodina Katičića, gospodina Barbarića i gospodina Plenkovića osim što su svi ekspoziture političke državnih institucija koje se raspadaju sa energetske strane, sa financijske strane je to gospodin Žigman, Švaljek i inkriminirani Ćorić itd. nego vas pitamo to iz razloga što naša susjedna zemlja pala je Vlada upravo zbog plaćanja novaca medijima, pala je Vlada Kurza jer su se plaćali javni novci za javna mnijenja, plaćali su se javni ugovori kako bi se kasnije donacije vraćale u stranku itd. Kad će državne institucije od kojih su tu neke prisutne, a onda imamo i HANFA-u i HNB koji bi to trebali provoditi ući u HEP i provjeriti primjerice to silno friziranje financijskih izvještaja HEP-a. Ljudi moji HEP je pred bankrotom! Ponovo to naglašavamo. Momentalno se nalazi u nešto što financijsko-pravna struka naziva značajna nepovoljna promjena. Kada se kroz difolt klauzule unose u ugovore primjerice od banaka kao što je Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, ZABA i meni se čini PBZ koji svojim ugovorima prema HEP-u imaju garanciju u ugovoru da čim se promrdaju financijski pokazatelji oni mogu povući svoja sredstva i HEP to mora u istom trenutku isplatiti. Mi govorimo o milijardama kuna, a financijski pokazatelji HEP-a i konsolidacijskih bolesnika kao što je HOPS su na koljenima. Financijski pokazatelji su ma katastrofa i još se plaćaju nezavisni stručnjaci po nekakvim tamo firmama, kreditni analitičari za koje nitko ne zna da bi branili nekakav HEP. Dakle, financije i gospodarstvo šalju pisma confert utjehe ili kao osiguranja prema bankama, da bi osigurali financijska stanja prema HEP-u koji će vrlo vjerojatno završit vrlo grozno i vrlo vjerojatno se zbog toga pripremaju prodaje odnosno rasprodaje dakle naših dalekovoda i kasnije preuzimanje HEP-a. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na drugu raspravu, u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Lalovac, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, pred nama su danas dva zakona odnosno P.Z.E. zakona znači usklada sa EU direktivama i koja nema veze samo sa tim direktivama nego se i donošenje zakona zbog uvođenja eura kao službene valute u RH. I ono I ono što je zapravo bitno kroz ova dva zakona kada ih se zapravo promatra i zato smo i predložili da se objedine, zapravo da se i kroz jedan i kroz drugi zakon jača sustav, RH koliko god postoji uvijek neka nepovjerenje prema institucijama, uvijek je treba graditi jel, bez obzira tko je na vlasti jer uvijek iza nekoga će doći netko I loše je kada taj kad neko dođe mora ispočetka nešto graditi. I zbog toga Klub SDP-a će podržati, podržat će ova dva zakona zato što je nevezano tko obnaša vlast uvijek je važno da imate zakonsku osnovu, da imate institucije koje se grade, koje se nadopunjuju i koji sigurno nije lako u otkrivanju, u otkrivanju bilo kakvog oblika prevara jer onaj koji to namjerava uvijek je da ne kažem nekoliko koraka ispred države jel, uvijek jel. I zbog toga koliko god je pritisak javnosti kroz ovakve rasprave da se svakako i provjere uvijek nekakvi navodi institucijama koje to provode nikad nije lako Zato što ja sam ovdje spomenuo samo jedan od oblika imovine. Danas smo ovdje najčešće govorimo o gotovom novcu pa se ovdje smanjiva za transakcije za gotovi novac i da taj gotovi novac je sada 75 do 10.000 eura. Međutim, ono što je uvijek onoga koji nastoji i da ne kažem prevariti državu da nekako zamagliti te cjelokupne transakcije uvijek ide korak ispred i zato sam ja i ovdje spomenuo tržište digitalnih valuta, tržište kripto valuta, tržište digitalne imovine koje je izuzetno teško pratiti, izuzetno teško pratiti, nema, nije čak ni u razini Europske komisije nije donesena objedinjena nekakva zakonska direktiva koja bi pratila to tržište. I to vam je uvijek tako ako stisnete na jednom mjestu jel, a stišće se sada što se tiče poslovanja gotovinom pa naravno da oni neće nastaviti nego će ići na druga mjesta je li, ići će na tržište kripto valuta, na digitalne valute itd. jel. Znači nemojmo biti mi toliko naivni da oni koji se time bave da ne gledaju, ne slušaju, ne prate i tako da institucije države jačaju i da oni uvijek predviđaju šta će se dalje dogoditi da bi njihov taj dio posla zapravo bio što više zamagljen jel. I zbog toga ovdje bez obzira što pohvaljujemo Vladu i ured što rade posao koji je izuzetno, nije on ni ugodan taj posao jel, koliko god je ovdje imate pritisak javnosti uvijek velika očekivanja, a s druge strane oni koji to rade oni su stvarno sofisticirani i oni, to su uvijek mreže jel, mreže ljudi. Isto kao što ovdje država pokušava izgraditi mrežu za sprječavanje, borbe protiv sprječavanja pranja novca, to je uvijek mreža institucija u državi to nije samo Ured za sprječavanje pranja novca, to nije samo MUP, to nije samo Ministarstvo pravosuđa nego i Državno odvjetništvo i Porezna uprava i brojne institucije da bi jačale kao državu kao instituciju. zakonodavne ovaj svakako u tom dijelu pohvaljujemo. Međutim, nemojmo zaboraviti da s druge strane ponovo nisu pojedinci, ponovo nisu pojedinci nego je to ponovo mreža ljudi i nedavno kada smo vidli da je bila neka ogromna prevara, nedavno su bile u javnosti što se tiče pranja novca i PDV-a, vidjeli ste da je to bila mreža međunarodnih ovaj ljudi koji su zapravo sudjelovali u tom pranju novca na razini EU. I ovdje kada se spominje zapravo i ove utaje od 60 milijardi u Hrvatskoj na razini EU, Europa je vrlo svjesna da se oni koji s druge strane ulaze na tržište Europe sa ogromnim kapitalom jel, da ih vrlo teško može i kontrolirati. Nemojmo zaboraviti da kad uvijek stisnete na jednoj strani, a sad smo spominjali što se tiče gotovine al nemojmo zaboraviti i s druge strane na ovaj dio na rat u Rusiji jel. Također nosi veliki dio novca jel, nosi ga prema Europi. Neće oni izgubiti tolko i oni koji misle izgubiti novac neće ga oni mislit na takav način da će ga gubiti. I nemojmo zaboraviti da smo i kada su se kupovale nekretnine ne samo u Hrvatskoj jel, nego kad su se kupovale nekretnine i nama susjednim zemljama itd., pa vidimo šta se događa u Srbiji koliko se nekretnina kupuje za keš, koliko Rusa dolazi itd., gdje uopće pokušava sakriti taj novac na taj način. Tako da s druge strane nije lako s druge strane i institucijama to sve pratiti, a pogotovo kada se ubacimo na tržište, kripto tržište, kripto valuta gdje s druge strane vidite da je, da jednostavno teško ga možete pratiti jel, teško ga možete monitorirati, ovo što je rekao državni tajnik teško ga možete uopće da ga se neko evidentira jel, a on je u RH postao sve ozbiljnije sredstvo plaćanja čak vidim i neki trgovački lanci se mogu, možete platiti kripto valutama itd. jer jednostavno to je ono što tržište uvijek ide prije države. Oni koji, koji, koji stvaraju tržište to su ti igrači na tržištu, a država zapravo sa svojim zakonskim mehanizmima nažalost uvijek, uvijek je to tako bilo i kroz povijesti, uvijek nekako zaostaje, ali je bitno da djeluje ujednačeno, bitno je da djeluje na razini EU jer nekad ne možete raditi provjeru pranja novca samo na teritoriju RH. Uvijek Uvijek to mora biti suradnja sa ne znam sa Republikom Slovenijom, sa Austrijom, sa Njemačkom, sa drugim zemljama je li i to je bitno kakva je umreženost naših sustava jel da možemo koristiti podatke od drugih zemalja, da te druge zemlje mogu koristiti podatke RH, ali nemojmo govoriti da samo govorimo o europskome, o europskim uredima pitanje kako se surađujemo i sa SAD, kako surađujemo sa drugim, sa drugim, ne znam, Singapurom, Filipinima i tim drugim zemljama, nije to ozbiljno pranje novca, ozbiljne transakcije se zapravo uvijek događaju u više država sa iznimno sofisticiranim metodama i tehnikama i zbog toga, evo ja ne znam kako je situacija sad trenutno, rekli ste da ima 25 ljudi, je li to uopće dovoljno za, bez obzira na šta govorimo, na izuzetno obilan i kompleksan posao, s obzirom da sad imamo i tu valutu euro gdje više nije, gdje je sad mogućnost pranja novca, nemojmo zaboraviti da je mogućnost pranja novca kada ste imali hrvatsku kunu bila puno manja nego kada ste imate euro. Sad imate valutu koju koristi 500 milijuna ljudi, i sada da je transakcije koje su imali u kunama, da su bile manje, ograničene su bile je li, sad kad imate euro, sad je to jedinstveno tržište i oni koji donose eure u Hrvatsku, je li, to nisu samo Hrvati, nego to su ljudi iz drugih zemalja, to će, te transakcije ne da će se multiplicirati, nego to će sada biti izuzetno veliki izazov, izazov za, ne samo za ured, nego za cjelokupnu mrežu koja ovo treba iskoordinirati. osim ovih zakonskih regulativa i rekli smo da ćemo ih podržati i na tržištu, treba se razmišljati kako funkcionirati i pokriti druge oblike imovine, kao što smo rekli kriptovalutu, raznorazne druge digitalne oblike imovine, i vezano za ovaj drugi zakon, vezano za kontrolu računa, je li. To je bilo i zadnji put je ovdje bila nekakva rasprava, postoji Jedinstveni registar računa kao što smo ovdje rekli, on je bio uveden još za vrijeme da bi se kontroliralo ovrhe, je li i koliko sam ja ovdje dobro razumio, a vi ćete me .../Govornik se ne razumije./... neće se ulaziti u promete pojedinih razumije./... građana, da ne bi sad ovdje netko stvarao u tom nekom dijelu paniku, nego će se koristiti taj Jedinstveni registar računa kako bi zapravo i povezao cjelokupnu generalno uvid, a onda kada se zapravo istražuje određeni slučaj pa zapravo tu puno veće ovlasti ima Porezna uprava, nego što ima, nego što tu sam ima ured, oni mogu gledati promete, je li. I oni imaju pravo na taj način da bi se ne samo zbog pranja novca, nego i za neplaćanje poreza, tako da je to uvijek je bitno kada se zapravo iskoordinirati, da je to mreža. I to je ured kao čelna jedinica, međutim, to su brojne druge institucije i jedino jačanjem toga možete jačati i u konačnici državu, jer ako ste država koja imaju loše institucije, tu dolazi drugi novac, onda taj dolazi novac od pranja novca, onda tu ne dolaze investicije i one zemlje koje imaju jake institucije, koje zakonodavno to mogu očistiti, one privlače novac za investicije i za radna mjesta. Tu želi biti Hrvatska, a ne da se privlači novac za pranje novca i za raznorazne preprodaje dugova kod onih raznoraznih agencija i zbog toga još jednom napominjemo, kontrolirajte i njih što se tiče pranja novca i tu ćete ojačati institucije. Hvala lijepa. .../Upadica: Hvala vam./... Idemo sada na 3. raspravu, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani kolega Sačić, izvolite. Hvala vam lijepo poštovani predsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo, uvijek mi je drago slušati teme i analizirati prijedloge zakona od naše Vlade koji idu ka tome da se sprječava kriminal, da se lakše razotkrivaju nositelji kriminalne djelatnosti, osobito ovako teške, društveno opasne, organiziranog, kriminalni i korupcijski povezane i koje financiraju zapravo najstrašnije protuljudske djelatnosti, od terorizma, ratnih zločina, svega drugog. Na tom tragu nisam čuo da ste spomenuli, isto je za pohvalu i reći da je Vlada RH u svibnju mjesecu donijela akcijski plan za poboljšanje sustava borbe i i učinkovitosti za pranje novca. Ne znam čime su bili ponukani, moguće onom aferom u INA-i, ali kako god bilo, sigurno da treba puno veće, puno veće energije, puno više energije uložiti da vama u Uredu za sprječavanje pranja novca samo 25-ici, što smatram osobno u ovim okolnostima, da vas doista nije dovoljno, bez obzira na vaše alate, kako vi kažete, da ih imate jer vama su stavljene ne samo zadaće nove temeljem prijedloga ovog zakona se ne razumije./... obimu itekako aktivnost povećati, dobro, imate neke softvere koji će vam to ovaj trijaže raditi, ali povećat će vam se, imate konkretne zahtjeve od strane EK, UN-a, u pogledu provedbe sankcija prema Rusiji, znači tu se mora itekako puno energije uložiti, što ovaj će vam oduzimati itekako puno potencijala. dobro je činiti tako, takve pravne pretpostavke za olakšavanje rada. Zapravo, vi ste glavni servis državnom odvjetništvu i policiji u provedbi tih Vi niste direktno u sudnici, ali zahvaljujući vašem radu, neprocjenjivo i nezamjenjivo se dokazuje baš strašna organizirana kriminalna djelatnost. poznavajući djelomično stanje u našim represivnim tijelima koji se bave otkrivanjem kaznenih djela, ja smatram da, s obzirom da su i oni zagušeni ovaj, tim, iznimnim mnoštvom kriminalnih informacija, da vi trebate tu imati možda i proaktivnu ulogu prema njima, da im se trebate nuditi zapravo. Ne čekati da oni vas zovu, rekli ste da imate informacije, pozive, ne znam, 900 informacija traže od vas, DORH, policija, itd., ali mislim da bi trebali isto tako na nekakvoj koordinaciji desetodnevnoj, dvotjednoj, mjesečnoj zapravo vi njima dostavljati, vi njih zasipat u DORH-u, u USKOK-u, u PNUSKOK-u, u policiji sa određenim informacijama već i djelomično dorađenim od strane Porezne uprave, poreznog USKOK-a tako da ta naša policija i DORH relativno, sa relativno lakim pristupom bez prethodnih provjera ulaze u određene procese i to i to ispituje. Kolega Lalovac je otišao, a on kao bivši ministar financija iznimno sa velikim iskustvom iznimno je dobro primijetio da ta naša prilično dobro obrazovanja financijski mafija naravno da prati stanje, zakonodavstvo i koristi sve pravne okvire da da izbjegne prepreke koje smo im postavili i ulazi negdje u prostor gdje nas nema. To su te kripto valute, to su te trgovine nekretninama itd. Tako da pred vama je, ali dobro to su trajni, to su univerzalni procesi i ne možemo mi nikada na žalost kao državno i represivno tijelo biti baš u cijelosti prepreka razvoju takvoj kriminalnoj djelatnosti. To su genijalci koji investiraju jako puno novaca u druge genijalce i po tom principu prirodne selekcije glupi otpadaju, pametni opstaju oni nama državnim tijelima daju zadaće gdje mi moramo uvažavajući sva poslovna iskustva daleko naprednijih država u borbi protiv kriminala svega SAD-a, a onda i Europske unije stavljati te naše pravne okvire u punu funkciju i vi to radite. I mi kao Klub Hrvatskih suverenista ćemo vam dati apsolutnu potporu u tome. Dapače, dat vam ideju da tražite od predsjednika, od Vlade, od predsjednika Vlade i od ovoga Sabora da vam se pojačaju kapaciteti prije svega kadrovski i svi drugi isto kao što smo tražili i dali amandman na proračun Vlade Republike Hrvatske da se poveća broj naših istražitelja u USKOK-u, jer smatramo ako to čak vidi europska tužiteljica Laura Kovesi da nije dovoljan broj tužitelja u Europskom uredu javnog tužitelja u Hrvatskoj, kako onda tek nije, kako je onda tek deficitaran broj naših tužitelja u USKOK-u. Znači, idemo korak za korakom, pojačajmo se. Nemojmo šparati sa tim novcima. Ulažimo u to, ulažimo u edukaciju to su naše trajne zadaće. Gordan (HDZ)** Sada će kao 4. u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani kolega Brumnić. Izvolite. **Brumnić, Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče volio bih da sa ove govornice mogu reći i poštovani guverneru HNB-a, ravnatelju HANF-e itd., zato što jedan veliki dio ovoga o čemu ovdje govorimo se tiče njih i oni bi trebali promišljati i funkcionirati u pogledu toga. To znači da bi bilo dobro da su sjedili ovdje i da smo im mogli kao vama postaviti pitanja, jer ta pitanja su ustvari ključna. Ključno pitanje pranja novca je stvar funkcioniranja institucije prepoznavanja toga što je pranje novca. To da li se radi o tisuća kuna, 10 tisuća eura ili 200 tisuća kuna ako niste prepoznali da je pranje novca onda imate veliki problem. Ja sa ove govornice postavljam ovako jedno jednostavno pitanje. Kolegica Dalija je nekoliko puta spomenula o ne ovrhe građana i preprodaju tih ovrha građana. A ja ću postaviti pitanje, ako se netko sjeća onih obveznica Agrokora gdje je bilo kupovanje po 10% a kasnije naplata 100% da li je netko tamo možda oprao novce? Da li je netko tamo trgovao povlaštenim informacijama? Ali nije samo ova kupnja potraživanja od građana. Svaki dan svjedočite u novinama da neka banka ili neka firma prodaje potraživanja, ali potraživanja koja su debelo potkrijepljena nekakvim nekretninama, pa onda kupite potraživanje za 10% vrijednosti, a iza toga ustvari dobijete nekretninu koja je bila procijenjena prije možda 10-tak godina. To znači da njena vrijednost je tada bila umanjena 30% da bi ušla u kredit. Ako ste to kupili za 10% onda ste na startnu vrijednost zaradili otprilike 14 puta, a ako kažemo da je u tih 10 godina nekretnina rasla ono barem puta 2 onda ste zaradili 25 puta u odnosnu na ono što ste platili. Moje pitanje je koliko ste tu možda novaca ili zaradili ili oprali? I o tome nema govora u ovoj Zakonu. Ja oba dva ova zakona podržavam, sa oba dva ova zakona se se slažem. Zadnji put sam naveo stvari s kojima se ne slažem. Mogu ih još jedanput reći da mislim da bi svatko tko je nadziran od države trebao biti u konačnici upoznat s time to je bila moja primjedba prošli put. Niste na nju odgovorili. Ne znam zašto niste. A onda se vraćamo na još jednu stvar. Jel' znate kime se bavi ovaj Zakon odnosno kolikom količinom hrvatskih građana se bavi ovaj Zakon? Ovaj Zakon se bavi ustvari sa 1% hrvatskih građana ako, jer toliko ima ovih koji peru pare, bave se terorizmom i nešto. Ovi svi ostali pošteno rade svoj posao i pokušavaju preživjeti u ovoj zemlji to je istina. Ovaj Zakon se bavi sa 1% njih, ali ni za taj 1% nije riješeno sve. Kažem da je danas sjedio ovdje guverner HNB-a, ravnatelj HANF-e rekao na koji način će oni raditi svoj dio posla, na koji način će to prezentirati hajmo reći Financijskoj policiji na to bi onda bilo nešto što bi imalo smisla. Ovdje ćemo mi praktički samo omogućiti stranim službama to je ovaj jedan zakon gdje ćemo mi davat informacije koje će trebat stranim službama odnosno one će davat nama, ali budimo fer, puno češće ćemo mi nekoj stranoj službi davat informacije jer će im trebat jer rade puno češće svoj posao nego mi. ona korupcija koju sam spomenuo u svojoj replici je ustvari ključan problem koji se pojavljuje u društvu, a njegove zakone tretira. Tu korupciju, o njoj je govorio nešto i kolega Troskot, tu korupciju ovaj zakon ne tretira, praktički tu se ne radi o pranju para, tu se radi o, jer nema tu pranja para, tu nema terorizma, tu je netko zloupotrijebio položaj, a taj zloupotrijebljeni položaj bi trebao, ustvari porezna bi trebala odnosno institucije države na neki način cijelo vrijeme kontrolirat. Tako da uopće nije sporno da li ovaj i ovakve zakone kada se pojave pred HS treba podržat. Ono što treba kod ovih zakona paziti to je da, ja kažem na sigurnost građana odnosno ja smatram da svaki građanin kojeg država na bilo koji način obrađuje, ako je pokazalo se da je pošten mora biti upoznat s time da se obrađivao, a ako je nepošten onda će slijediti dalje policijski i sudski postupak. Što se tiče svih ovih ostalih odredbi u ovom zakonu one pokušavaju razriješit neke stvari, ali neće razriješit one ključne probleme u hrvatskom društvu. Kolege su ovdje govorile prije mene o jačanju institucija i da treba više od 25 djelatnika, ja sam apsolutno siguran da treba više od 25 djelatnika, ali i sve ostale institucije koje su navedene u ovom i u drugim zakonima da čuvaju sustav RH odnosno pokušavaju taj sustav čuvati poštenim trebaju radit svoj posao. Ja sam ovdje izrekao sada neke od problema koji su puno veći od bilo kakvog pranja para visine 100 tisuća kuna ili 200 tisuća kuna. Ove ovrhe, krediti i ajmo reć financijski instrumenti kojima u proteklih godina na neki način mijenjalo vlasništvo za sitne pare ustvari govore o nekoliko milijardi vrijednosti, da li je to bilo zarađeno ili možda oprano o tome bi institucije trebale dati odgovor, a sigurno ga nisu dale i sigurno to nisu nadgledale jer su zaključile da je to normalan pravni posao, kao što u ovoj zemlji svi govore o tome da se nekakvi stanovi i nekakve nekretnine kupuju gotovim novcem, ja ne znam temeljem kojeg zakona, ja bi stvarno volio tajnika da iziđe za ovu govornicu i objasni kako to netko kupi višemilijunsku nekretninu gotovim novcem kada zakon govori da se to ne može, kada porezna dobije ugovor da je to kupljeno i kako je plaćeno i tamo morate napisat odakle vam novci, sigurno nitko nije napisao da je novce donio u torbi, a s druge strane ovaj koji je dobio novce za tu nekretninu mora te novce donijet u banku i on u banci napiše dobio sam te novce za nekretninu i pokaže kupoprodajni ugovor. Ja ne znam ko je lud, odakle onda te milijarde gotovog novca o koje se stalno govori, nema toga zato što ne možete izvršit takvu transakciju odnosno možete, ali trebale bi sve institucije u ovoj zemlji vrištati i to ne po ovoj izmjeni zakona nego po ovom istom zakonu i nekoliko drugih zakona koji vrijede u RH, pa je onda moje pitanje kad budete možda odgovarali da se osvrnete i na to. Kažem, ovaj zakon treba podržat, treba podržat svaki zakon koji uređuje sustav u RH, treba vam dati podršku da imate više djelatnika, makar bi volio da imate što manje djelatnika zato što bi to značilo da nemate posla i da dobro funkcioniramo, ali poznavajući kako trenutno funkcioniramo apsolutno sam siguran da trebate više djelatnika i ovo treba podržat. Kažem, ja bi volio, nešto ste uvrstili od toga što su kolege govorile, ali ja još uvijek mislim da svaki građanin RH koji je čovjek bi rekao prismotrom državom, mora u konačnici imat saznanja o tome, da li će to bit saznanje nakon što se postupak završi, vrlo vjerojatno, ali još jedanput vas pozivam da razmislite o tome, mislim da sumarno davanje podataka nije dovoljna zaštita pojedinca, evo s time da ove koje treba kaznit stvarno trebate…/Govornik Hvala vam kolega Brumniću. Sada prije nego što krenemo na slijedeću raspravu u ime kluba ja bih vas zamolila sve kolegice i kolege da pozdravite jednim pljeskom naše današnje goste. S nama su učenici i učenice OŠ Središće. Dobro nam došli! Slijedeći u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će uvaženi zastupnik Bojan Glavašević, izvolite kolega. Hvala gđo. potpredsjednice HS, poštovane kolegice i kolege, poštovani g. državni tajniče sa kolegom. Ono što naš klub zastupnika u osnovi, oko čega najviše možda izražavamo skepsu je zapravo ista stvar o kojoj su moje ranije kolegice i kolege govorile, a to je ne samo pitanje arhitekture ovoga zakona odnosno arhitekture koju se postavlja kako bi se nadziralo i sprječavalo pranje novca i financiranje terorizma ovim zakonom nego govorimo o arhitekturi kako je postavljena u cijelom sustavu. Dakle, uvodno bi u tom smislu trebalo reći i ponoviti da definitivno 25 ljudi nije dovoljno, a jedan komentar koji je kolegica Orešković imala dok, dok smo zapravo slušali uvodno izlaganje bilo je da ako uzmemo u obzir da u Državnom odvjetništvu i u USKOK-u radi iznimno mali broj istražitelja odnosno tužitelja koji osim pranja novca i financiranja terorizma se bave svime ostalime čime se trebaju baviti u ovoj zemlji, a ruku na srce ako smo si iskreni znamo da posla ne nedostaje samo političke korupcije ako uzmemo u obzir, a sve ostaloga prevara mislim da je jasno da je ta arhitektura zapravo neadekvatna. to je nešto što naprosto nije moguće riješiti samo ovom zakonom nama je to jasno, to je nešto o čemu bismo trebali razmišljati u puno širem smislu i u puno širem kontekstu, ali je nešto što mora biti ovdje rečeno. To je naprosto tako. I zapravo jedan mehanizam koji ovaj zakon, kojim ovaj zakon pokušava kompenzirati neadekvatnu konstrukciju je da se stavlja teret upravo na, na obrtnike, na bankare, a da se skida taj teret to opterećenje sa samih službi u Poreznoj upravi i registra i u registru imovine recimo. mislim da stvar ne bi smjela u potpunosti počivati na nečijoj procjeni da da li je potrebno napraviti dubinsku analizu ili je dovoljno samo dostaviti obavijest o sumnjivoj transakciji. Mislim da, da kako bih rekao, sustav bi morao biti puno uhodaniji sa puno jasnijim kriterijima i premda ovaj zakon to svakako pokušava napraviti ono što moramo reći je da i moram upozoriti da naprosto se čini da naša, da za sada ne uspijevamo stvoriti jedan učinkovit i adekvatan sustav nadzora. Ne samo dakle to je ono i o čemu je govorio kolega Lalovac, nama je jasno da ovo ne može počivati samo na Poreznoj upravi ili samo na Ministarstvu financija to je stvar uvezanosti čitavog niza sustava u RH, institucija koje bi trebale dobro funkcionirati, raditi svoj posao kao što se proverbijalno kaže o još pritom biti uvezane sa međunarodnim institucijama. Mislim jasno je da u Hrvatskoj to ne funkcionira. I tu možemo zapravo preuzeti, tu možemo reći da postoje dva primjera na kojima se to vidi. S jedne strane to su agencije za naplatu dugovanja i o kojima smo govorili. Prije nekoliko mjeseci postavio sam HNB-u pitanje da mi dostave podatke zapravo tražio sam da mi dostave podatke o broju i strukturi prodanih dugova trećim stranama od strane kreditnih institucija. Da bih dobio odgovor od HNB-a da oni te podatke nemaju. Mislim što je meni nevjerojatno jer HNB treba odobriti svaku takvu transakciju, dakle kako je nemoguće da HNB kao službeni odgovor šalje da oni te podatke nemaju. Imam mail. Dakle, to vam već se pokazuje da sustav negdje šteka. Agencije iako su dakle između redova se može u ovome zakonu kad se čita vidi se da postoji jedan pokušaj da se, da se takve aktivnosti stavi pod ovaj zakon, ali agencije za naplatu dugovanja i kamatari koje kakvi su i dalje, i dalje manje regulirani u ovoj zemlji od vaše prosječne kvartovske pekare. I naši građani su zbog toga naprosto nezaštićeni. Porijeklo novca, dakle neko vam registrira firmu sa temeljnim kapitalom od 20.000 kuna sutra otkupljuje milijunske dugove ili dugove u stotinama tisuća kuna bez da itko zapravo postavi pitanje ok, mislim od kud je ta lova došla. A na kraju dana nisu građani zaštićeni kad se to događa i mislim da je, da je i to jedna od stvari koje su ovdje možda kažem nisu predmet isključivo ovoga zakona, ali nešto kada se govori o pranju novca, kada se, mislim to je nešto što se mora naprosto spomenuti. drugi primjer koji se, kojega se ovdje dotiče u zakonu i to možemo pozdraviti zapravo je poslovanje kriptovalutama i općenito kriptovalute. Smatramo da je to naravno i dalje nedovoljno, ali, ali pokušaji svakako možemo pozdraviti. U ovoj godini samo u RH građani su na prevarama vezanim za kriptovalute izgubili preko 3,5 milijuna kuna. Samo na prevarama vezanima za kriptovalute. Nedavno evo smo imali slučaj izvlačenja novca iz FTX-a preko 6 milijardi dolara je izvučeno. Taj, ti ljudi će ići na saslušanje pred američki senat. Dakle, jasno je da pitanje blockchaina, pitanje novih tehnologija, kriptovaluta, takvih financijskih instrumenata možda nadilazi mogućnosti samo Hrvatske da sad evo u jednom zakonu ponudi jedno učinkovito rješenje. Kažem to je jasna stvar. Možda nadilazi trenutno i mogućosti EU da ponudi nekakav odgovor, ali ono što možemo napraviti a što je izostalo je edukacija građana. Mislim opet pitanje je da li to treba biti predmet ovoga zakona ali opet moramo to izgovoriti. Građani naprosto nisu dovoljno educirani o tome što im se može dogoditi kad se pokušaju, kad pokušaju izaći na to tržište kriptovaluta. Dakle, 3,5 milijuna prevara odnosno kuna prevara samo u Hrvatskoj. Na samome kraju postavio bih, postavio bih još jedno pitanje. Dakle, nešto oko toga sam pokušao zapravo u replici na izlaganje državnog tajnika reći ali nisam siguran zapravo koliko sam, koliko sam bio jasan. Dakle, ono što je trebao biti meritum pitanja da li je kršenje sankcija, da li se kršenje sankcija može zapravo smatrati financiranje terorizma odnosno kršenje sankcija, naime to je implikacija ne, e ok, jer to je, mislim to je dosta velika stvar, to je dosta velika promjena. Zamislimo da netko ima neku firmu, želi zaraditi novce nekakve, sankcije, pa malo ćemo ih prekršiti ono nije smak svijeta neko može razmišljati na taj način, naravno da je varanje države uvijek smak svijeta, mislim budimo ozbiljni. Ali razlika je da li će netko biti, da li netko čini jedno kazneno djelo za koje onda postoji ili kategoriju kaznenih djela za koje postoji zastara, za koje postoji jedna vrsta tretmana zakonom ili odjednom dakle bez da to zna, bez da je svjestan iako naravno neznanje zakona škodi to je pravni princip, ali da li odjednom se upustio u financiranje terorizma. Jer nije isto ako netko sutra dakle, pitanje koje ja ovdje zapravo želim postaviti je kakve implikacije, a to je pitanje za raspravu, to nije neka moja teza koju ja sada ovdje želim reći napravili ste to namjerno, ovo – ono, nego samo želim postaviti za raspravu. Da li temeljem ovoga Zakona i temeljem nekakvih rezolucija recimo u Europskom parlamentu nešto što je možda do jučer moglo biti smatrano jednom vrstom kaznenog djela odjednom bez da smo to vrlo jasno naglasili postalo potpuno druga kategorija kaznenog djela puno teža? Jer za financiranje terorizma nema zastare. Jer znate netko tko možda želi zaraditi neke novce, pa je možda i spreman igrati se u nekom sivom prostoru ili čak evo kršiti sankcije recimo, iako to je ono moralno dno po meni kako god. Ali mislim da nije isto dakle da ljudi ne bi razmišljali o tome na isti način ako samo razmišljaju da li varaju državu ili odjednom financiraju terorizam znate. Dakle, mislim da je to jedna stvar koju bi trebalo trebalo bi možda o njoj razmisliti. Možda možete do nekog drugog koraka i reći nešto o tome, ali to je, to mi se čini da je ipak implikacija. Imamo ovaj tjedan sjednicu Odbora za vanjsku politiku tematsku baš vezanu za nadzor provedbe sankcija pa ćemo i o ovome razgovarati svakako. Zašto ne? Tako da potencijalno su dosta ozbiljne implikacije ovoga. I na samome kraju gledajte, po izvještaju MONEYVAL-a Hrvatska je prepoznata kao destinacija za pranje novca. Mislim između ostaloga zato moramo raditi ovo sve. Ako želimo promijeniti takvu percepciju i tu činjenicu, naprosto moramo govoriti o onome o čemu sam govorio na početku, o tome kako napraviti bolju arhitekturu sustava. Hvala. Hvala vama kolega Glavašević. Sljedeća na redu je uvažena zastupnica Dalija Orešković koja će govoriti u ime Kluba zastupnika Centra i GLASA. Izvolite kolegice. Uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Ove zakone ćemo podržati zato što su dio ovih galopirajućih izmjena zakona koji se provode s ciljem uvođenja eura. Ali sve to skupa predstavlja jako puno forme sa vrlo malo sadržaja i još manje rezultata. U jednoj od prethodnih rasprava kolega Boris Lalovac rekao je da jačanje pojedinih institucija ujedno predstavlja i jačanje države u cjelini. Meni se čini da je to možda jedna od najbolje sročenih rečenica koje se eto ja sama nisam dosjetila dosjetila osmisliti, ali ona obuhvaća ono čemu je posvećeno čitavo moje političko djelovanje. I kada sada pogledamo koliko je trenutno jak Ured za sprječavanje pranja novca vidimo da mi te zadaće ne možemo ostvariti, da smo od toga sve dalje i dalje. Dakle, sa 25 djelatnika teško je očekivati dobre rezultate, a u ništa boljem stanju nisu niti ostale institucije koje se na rad ovog Ureda nadovezuju. Primjerice USKOK u svom ustroju sa zadaćama pokrivanja nadležnosti na čitavom teritoriju Republike Hrvatske ima svega 33 pravosudna djelatnika. Državni ured za reviziju svega 250 itd., itd. Dakle sa takvim kapacitetima mi naprosto ne možemo naprijed. Dakle to funkcioniranje preventivnih, a tek potom represivnih antikorupcijskih alata naprosto će morati pričekati neko bolje vrijeme, jer je očito da za sada nedostaje ta politička volja koja bi zapravo trebala težiti k promjeni arhitekture čitave države. I tužno je da zapravo naši građani niti ne znaju kako iznutra ta arhitektura A kako onda očekivati da imaju saznanja o tome kako funkcionira arhitektura na razini Europske unije? Primjerice, koliko bi naših građana uopće znalo da postoji neko tijelo koje se zove MONEYVAL i koja je njegova uloga i zadaća, koliko bi uopće naših političara znalo da upravo to tijelo daje preporuke potrebnih mjera dakle, to je odbor stručnjaka na razini Vijeća Europe, pa su tako i ove izmjene formirane na temelju prijedloga iz 5. evaluacijskog ciklusa. Dakle, na temelju toga Vlada sastavlja svoj Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. To je pohvalno, ali ono što nedostaje, nedostaje to da hrvatska Vlada to ne radi samo zato što naprosto nije odgovorna vlast, ne sagledava to izvješte i te preporuke u kontekstu i drugih potreba i stvarnih problema u Republici Hrvatskoj koje možda to izvješće ne vidi i ne prepoznaje. Nadalje, malo se uopće zna o tome da unutar Republike Hrvatske postoji to tijelo koje se zove MIRS, to je međuinstitucionalna radna radna skupina u kojoj su predstavnici i čelnici svih navedenih institucije koje sudjeluju u procesu od detekcije, otkrivanja, prikupljanja dokaza, procesuiranja pa do izricanja kaznenih sankcija. Dakle, sve u svemu ovakve izmjene treba podržati, ali to ni iz bliza nije dovoljno. Treba ići k tome da se prvom prilikom rekonstruiraju sva navedena državna tijela iznutra i to prije svega promjenom načina izbora čelnih ljudi u tim tijelima kako bi ta tijela bila što više neovisna. Potom jačanje unutarnjih kapaciteta. Dobro je da primjerice tijela poput Ureda za sprječavanje pranja novca imaju jake informatičke alate za obradu podataka, ali to je uzaludno ukoliko istovremeno nemaju i jake ovlasti da s tim podacima dalje nešto čine i ukoliko ne postoji učinkovita vanjska kontrola jesu li doista sve podatke primjereno obradili i proslijedili drugim tijelima Za sve to skupa naprosto nema volje jer su to pitanja koja zadiru u arhitekturu cijele države. Sutra ćemo na dnevnom redu imati temu predloženih izmjena ustava, e pa sad bi ja samo htjela napomenuti koliko su povezane neke ustavne odredbe s učinkovitim i neovisnim institucijama i primjerice neučinkovitosti pravosuđa u cjelini. Mi imamo krivu odredbu u ustavu o tome kako se bira glavni državni odvjetnik i kako traje njegov mandat što ga čini podložnim političkim pritiscima i političkoj smjeni. Imamo krivi izborni inženjering koji također otežava postizanje političke promjene na izborima, imamo neustavne izborne jedinice koje utječu na to da HDZ trajno ostane na vlasti, imamo pretjeran broj županija, gradova i općina, nepotreban broj koji otežavaju i usporavaju sve kontrolne procese jel primjerice Državni ured za reviziju ima po difoltu zadaće obavljati određene provjere, zatrpan je nepotrebnim administriranjem, a onda mu ispod radara prolazi sve bitno, itd., itd.. Dakle, uzalud nam i međunarodna tijela i njihove preporuke, uzalud nam naša međuinstitucionalna suradnja, uzalud nam ovakve proforma izmjene zakona koje će eto smanjiti prag za provjeru nekih transakcija i uvesti neke dodatne registre jer se eto i u ovakvom sustavu dogodi jedna 3D Rada i onda sva zakonodavna promjena naprosto pada u vodu, to je ono što građani vide. Građani vide jedno trgovačko društvo koje je osnovala gospođa koja se prije toga bavila pletivom, s minimalnim temeljnim kapitalom osnovala tvrtku koja je otkupila potraživanja, preprodala ih, zaradila 30-tak milijuna kuna, nitko ju nikada nije pitao, a koje je pravo porijeklo tog novca, kao što nitko nikada ne pita i ne provjerava sva ona trgovačka društva koja su također osnovana s minimalnim temeljnim kapitalom, otkupljuju potraživanja, preprodaju, zadužuju naše građane i pretvaraju ih u, u dužničko roblje. Također se to isto događa i sa nekretninama koje se kupuju gotovim novcem, dakle to je sustav pranja novca kojeg država naprosto nema na svojim radarima i nije, ne mogu reći da nije točna konstatacija, ali, ali je pogrešno kontekstualizirana da se te nekretnine nigdje neće odnijeti izvan RH. Pa ne radi se o tome, radi se o tome da je kupnjom tih nekretnina, njihovim daljnjim iznajmljivanjem, njihovim daljnjim preprodajom na tržištu neko oprao svoj crni novac, a ujedno je time utjecao i na cijene tih istih nekretnina zbog kojih su nekretnine postale nedostupnije našim građanima, dakle radi se o ubrizgavanju prljavog novca u redovne legalne financijske tokove i to definitivno potkopava financijsku stabilnost čitave države, ali naše institucije to niti nemaju na radaru, a bave se formalnim izmjenama i dodavanjem nekakvih novih administrativnih provjera koje u suštini neće dovesti do poboljšanja stanja. Zato kažem pričekat ćemo neke nove političke trenutke u kojim ćemo naći ovu volju za promjenom arhitekture čitave države, hvala. Hvala vama kolegice Orešković. Nastavljamo s raspravama u ime klubova, slijedeća na redu je ona Kluba zastupnika HDZ-a u ime kojega će govoriti kolega Damir Habijan, izvolite. Zahvaljujem poštovana predsjednice HS, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Evo danas raspravljamo o ova dva prijedloga zakona i ja mislim da bi uvodno bilo dobro spomenuti kako su i ova dva prijedloga zakona na neki način povezana upravo i sa onim ja bi rekao strateškim dokumentom koji smo ovdje donijeli, a tiče se borbe protiv korupcije, dakle govorimo o Strategiji sprječavanja i borbe protiv korupcije. Svjedoci smo dakle u proteklih godinu, godinu i pol dana otkad je ista usvojena u ovom HS, HS, prošla je niz zakonskih prijedloga koji je kao što su i ova dva upravo imaju taj jedan cilj, dakle od izmjena recimo Kaznenog zakona, izmjena Zakona o kaznenom postupku, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, imali smo Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti tzv. kolokvijalno dakle Zakon o zviždačima, mijenjali smo i Zakon o DOV-u, o DSV-u, Zakon o parničnom postupku i danas na dnevnom redu mi imamo ova dva zakonska prijedloga. Dakle ja mislim da je ovo evidentno dokaz da je ovaj cijeli jedan možemo nazvat paket pravosudnih zakona upravo iz domene dakle borbe protiv korupcije dokaz onome što stalno ponavljamo i naglašavamo kako je i Vladi i ministarstvima, resornim, nadležnim ministarstvima upravo borba protiv korupcije broj Ovdje zapravo nitko nije spomenuo i onaj slučaj i ja mislim da su upravo i rad Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, dakle njihov rad unutar zakonodavnog okvira koji je postavljen, a ovo je još jedna nadogradnja tog postojećeg sustava doprinjelo i rješavanju i sprječavanju, dakle naglašavam sprječavanju onoga što se tiče i što smo govorili vezano uz slučaj Dakle nemojmo zaboraviti da je upravo zbog ovakvog zakonodavnog okvira cijeli taj slučaj i cijeli možemo vrlo jasno reći kriminalna organizacija je zapravo otkrivena i da je došlo i do blokiranja sredstava, dakle ono što se stalno provlači teza da je novac nestao, da je ukraden, što je apsolutno netočno jel dobro znamo da je i preko 800 milijuna kuna dakle na računima trgovačkih društva i pojedinaca blokirano, isto tako da je i blokirana imovina u nekih, u vrijednosti od nekih 3,5 milijuna eura i to je dakle zahvaljujući upravo ovako postavljenom zakonodavnom sustavu i odredbama koje je donijela upravo i ova Vlada. Ovdje je bilo riječi dakle da Vlada i ministarstvo zapravo samo transponiraju odnosno preuzimaju direktive ili uredbe Europske unije. Drugim riječima želi se možda i umanjiti ja bih na neki način rekao rad i ministarstava i Vlade što ne možemo u Klubu HDZ-a prihvatiti. Dakle, ovdje smo već čuli i od strane predlagatelja kako je činjenica da se zakonodavstvo Europske unije mijenja i da je obveza Republike Hrvatske kao jedne članice Europske unije da naravno slijedi pravnu stečevinu i sve one izmjene direktive … koje se dešava. Međutim i Vlada Republike Hrvatske po tom radi svoj posao koji bi trebala raditi. Dakle, još u svibnju ove godine donijet je onaj Zaključak da se prihvaća Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, gdje su zapravo predviđene i mjere i aktivnosti čiji cilj i jest jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Isto tako mislim da je u ime predlagatelja državni tajnik pobrojao i naveo i sve one dokumente koji su donijeti dakle, strateški dokumenti a tiču se upravo ovog područja koje se odnosi na pranje novca i financiranje terorizma. Također želio bih iskoristiti priliku obzirom da sam slušao i što su govorili drugi zastupnici u ime svojih klubova. Kolega Brumnić ako se ne varam je spomenuo vezano na ovaj Zakon kontrolu računa, spomenuo mogućnost odnosno da nije usvojen njegov prijedlog i da se ministarstvo i predlagatelj nije osvrnuo na činjenicu da se neće obavijestiti oni čiji se računi kontroliraju. Koliko sam vidio u samom ovom tekstu obrazloženja spomenut je i taj dio odnosno ministarstvo je još jedanput ponovilo iz kojeg razloga takav prijedlog nije usvojen. Dakle, vrlo jasno je rečeno dakle upravo uz taj prijedlog koji se odnosi na obavještavanje osoba čiji su se podaci pretraživali, predlagatelj dakle ponovio da se obrada podataka provodi upravo u skladu Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi sa obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhu sprječavanja istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela, izvršenja kaznenih sankcija. Prema tome, taj podatak odnosno tu informaciju je ministarstvo svakako dalo. Kolegica Orešković je također ja bih rekao na tragu ovoga što sam malo prije rekao, dakle da Vlada radi samo nešto da bi udovoljila ili da bi izvršila svoje međunarodne obveze odnosno da bi transponirala direktive i uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije, na neki način možda željela umanjiti ulogu i značaj ovoga što Vlada radi. A da mislim i ovo što sam uvodno spomenuo što Vlada povrh toga sve poduzima, mislim da apsolutno ju demantira. Isto tako što i demantira da ova Vlada, i ministarstva i institucije koje djeluju unutar Ministarstva financija dakle od Ureda za sprječavanje pranja novca, Porezne uprave, Carinske uprave itd. nema nikakvih rezultata mislim da primjer, jedan jednostavan primjer je iz srpnja ove godine a to je slučaj INA zapravo je pokazatelj da sustav itekako funkcionira, da do nikakve štete nije došlo i da je zahvaljujući upravo ovako postavljenom zakonodavnom okviru taj slučaj i otkriven. Spomenula je tu, mada to mislim da možda i nije tema ali spomenuta je jedna činjenica kako USKOK u kontekstu dakle Ured za sprječavanje pranja novca kako USKOK isto tako nema dovoljnih kadrovskih kapaciteta, da je proračun USKOK-a zapravo mali. Uvijek može više. Međutim, ja bih samo ovdje napomenuo da ako gledamo razdoblje 2015. godine dakle i proračun USKOK-a i ako gledamo proračun USKOK-a 2021. godine on je povećan za 100%. Isto tako u samom USKOK-u i Državnom odvjetništvu izvršena su brojna dakle zapošljavanja. Prije svega upravo onih kadrova koji su ja bih rekao dobro došli upravo u kaznenim djelima koji se tiču teških dakle kaznenih djela koji se tiču korupcije i gospodarskog kriminaliteta. Imajući u vidu zapravo da su i ova dva zakonska prijedloga prijedloga dio paketa u sklopu dakle Strategije borbe protiv korupcije i još jače borbe protiv korupcije Klub zastupnika HDZ-a će podržati i jedan i drugi ovaj prijedlog. Izražavamo zadovoljstvo da su isti stav iskazali ostali zastupnici i zastupnice. Hvala. Hvala vama kolega Habijan. S obzirom da nema više prijavljenih zastupnika koji žele govoriti u ime klubova, ja ću zamoliti državnog tajnika Zrinušića da se obrati u ime predlagatelja završno. Hvala vam lijepo poštovana gospođo predsjedavajuća. Završno želio bih se samo zahvaliti svim uvaženim zastupnicama i zastupnicima korektnoj raspravi i podršci vezano za donošenje ova oba zakona. Samo u jednom dijelu radi pojašnjenja, ovo i uvaženi zastupnik Habijan Damir malo prije spomenuo u samome zakonu navedena su određen obrazloženja koja su se kasnije kroz raspravu isticala, a vezano i za obavještavanje osoba o njihovom davanju podataka drugim tijelima itd. Kao što je i vidljivo u samome Zakonu u članku 14. sadržana je norma koja prenosi Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razvojem osobnih podataka u svrhu sprječavanja istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela, izvršavanja kaznenih sankcija koji je donijet još 2018. godine, pa u tom dijelu s obzirom da je ta norma već regulirana ovim Zakonom nema potrebe dodatno se sada ponovno donositi nove odredbe koje reguliraju ta područja. Što se tiče dakle to je vezano za uvaženog zastupnika Zvanu Brumnića i dodatno njegovo vezano za ovu gotovinu. Samo bih podsjetio da radi, da ne bi bilo nesporazuma te brojke koje su objavljivane u raznim časopisima pa tako i u Lideru vezano za gotovinu kako se govori, pod gotovinom u tom dijelu se značajnim dijelom smatrala i ušteđevina na računima. Ako se i ona smatra kao gotovinom, onda nema prijepora. Ali samo bih htio skrenuti pozornost znači da ne bi bilo zabune da se barata brojkom od nekoliko desetaka milijardi kuna u koje je sadržana i ušteđevina građana. Vezano za zamolbu od uvaženog zastupnika Glavaševića vezano za terorističke organizacije. Naravno ovim Zakonom se to neće proglašavati, niti sam ja pozvan, niti u mogućnosti to tumačiti ali po mome skromnom mišljenju ukoliko bi Ujedinjeni narodi donijeli odluku o proglašenju nekoga kao terorističkom organizacijom onda u tome smislu se može razgovarati i produženom djelovanju vezano za terorizam. Ali u ovom slučaju ako je Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja pa ima određene mjere gdje se ograničava, bilo bi onda kršenje toga zakona kao konkretnog zakona koji se odnosi na tu mjeru. I završno. Imamo tu 5 amandmana od Odbora za zakonodavstvo na članak potom na članak 15., 32., 28. i 49. Budući da su oni nomotehničke prirode ovom prilikom ih u ime Vlade Republike Hrvatske prihvaćamo i zahvaljujemo još jedanput svima na današnjoj raspravi. Hvala. Hvala vama. Imate dvije replike. Prva kolegica Orešković. Izvolite. Netko se mora isključiti.

Uvaženi državni tajniče ne bih voljela da vi ovu podršku krivo shvatite. Podrška je samo zato što je ovo formalno jedan od zakona potrebnih za uvođenje eura. istovremeno vam je upućena i kritika zbog svega što se nije učinilo a trebalo se učiniti puno više. Jer uporno koji zakon dođe na dnevni red kada se govori o konkretnim problemima i primjerima gdje se novac pere od agencija za otkup potraživanja, pa do kupovine nekretnina u gotovini, odgovor je uvijek isti a on glasi: „Ti problemi i ta materija nisu predmet i nisu obuhvat ovog zakona.“ Pa onda se postavlja pitanje, a kojeg jesu? Dakle, svjesni ste situacije i vaša je obaveza i dužnost da pronađete način kako ćete naći rješenje za sve ono što ste mogli čuti danas tijekom rasprave. Zdravko** Hvala lijepa i zahvaljujem na komentaru. Nisam ni mislio da ćemo ovim zakonom riješiti sve probleme koji se tiču ove tematike, posebno koja je usložnjena i međunarodno prožeta. Naravno da je tu niz drugih državnih tijela koji se bave temom, pa ovdje je i spominjane korupcije od USKOK-a pa nadalje. I uistinu nisam želio opterećivati izlaganje koje je sažeto na 20 minuta po oba zakona i sa komentarima u odnosu na druge norme, ali svakako

dolaze ovakve sumnjive transakcije i pokušaji i pranja novca koliko vi to imate registrirano to je prva stvar. A druga stvar, baš sam evo naišla na jedan zanimljiv članak koji kaže da je evo njemačka Vlada donijela novi zakon prema kojima bi se, nisu više dozvoljena plaćanja u gotovini pri kupnji nekretnina između ostaloga i zato da bi se eto ruskim oligarsima

uz ove preporuke koje imamo mi kao država od strane FATV-e vezano za gotovinske transakcije tako i Njemačka koja nema sada obveze prijavljivanja čega su … FATV-e dobile upute da obzirom na rizike koji prelaze iz korištenja gotovine uvedu obvezu prijavljivanja gotovinskih transakcija. Oni, Njemačka trenutno nema tu obavezu, ali su dobili preporuku da ju uvedu. Nama je preporuka dakle da smanjimo prag. Inače sve ove zemlje koje imaju uvedene pragove, one su i svojstvene po tome pa ću samo ponoviti dakle, i Francuska, i Italija, prekomorno tu je Sjedinjene Američke Države, Rumunjska, Poljska, Slovenija, dakle u zadnje vrijeme imamo i građane iz čini mi se Nizozemske koji se pojavljuju. Ali to su obrade koje pratimo, ne znači nužno da je u pitanju odmah pranje novca, ali evo kao pojavnost u smislu gotovine. Hvala vam lijepa. Nemate više replika. Ovime smo iscrpile sve današnje rasprave. Zatvaram raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti o ovim dvama točkama. Sjednicu nastavljamo sutra u 9 s prvom točkom dnevnog reda, a to je: Prijedlog nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske. Predlagatelj je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Hvala vam lijepa kolegice i kolege i želim vam ugodan ostatak dana i sreću svima danas popodne da slavimo,